Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku – - Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2008. godinu Predlagatelj Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave. Podnositelj izvješća je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave temeljem članka 9. Zakona o Državnom komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Predsjednica Državne komisije Vlasta Pavličević će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala. pred vama se nalazi izvješće o radu Državne komisije za 2008. godinu iz kojeg proizlaze brojni podaci koji svjedoče o važnosti našeg rada i načina na koji ga obavljamo. Izvješće sadrži brojne statističke podatke koji mogu biti dobro polazište za korisnu i konstruktivnu raspravu o radu komisije, ali i o javnoj nabavi uopće. Prije nego prijeđem na samo izvješće htjela bih reći nekoliko riječi o državnoj komisiji. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, drugostupanjsko je tijelo nadležno za rješavanje žalbi u postupcima javne nabave, koncesija i javnoprivatnog partnerstva. Državna komisija ne može po službenoj dužnosti kontrolirati postupke javne nabave, nego to čini isključivo po uloženoj žalbi. Isto tako državna komisija nije nadležna za kontrolu izvršenja ugovora o javnoj nabavi. Ustrojstvo, djelokrug i način rada državne komisije odgovara zahtjevima europskog prava, odnosno sukladan je relevantnim direktivama i presudama europskog suda. Što se tiče samog izvješća, u 2008. godini državna komisija je zaprimila tisuću i 20 žalbenih predmeta u javnoj nabavi, što predstavlja porast od čak 62,45% u u odnosu na 2007. godinu kada je ukupno zaprimljeno 637 predmeta. Razlozi velikog porasta broja žalbenih predmeta višestruki su. Valja najprije napomenuti da je 1.1.2008. godine stupio na snagu novi Zakon o javnoj nabavi, koji je unio brojne promjene u sustav javne nabave koje su imale izravan utjecaj na porast broja žalbi u javnoj nabavi, a to je prije svega povećanje broja faza javne nabave na koje je moguće uložiti žalbu. Naime, od 1.1.2008. godine žalba se može izjaviti tijekom cijelog postupka javne nabave. Zatim proširenje kruga subjekata s aktivnom legitimacijom, a osim navedenih izmjena zakonodavstva utjecaj na porast broja žalbi u javnoj nabavi svakako ima i izniman ugled državne komisije kao neovisne institucije. Naime, područje javne nabave iznimno je osjetljivo s obzirom na samu prirodu postupka u kojem se troše javna sredstva. Osim toga područje javne nabave je vrlo specifično, budući da u zakonodavstvu javne nabave svaki postupak na sebe veže i posebno zakonodavstvo vezano za konkretan predmet ili određenog naručitelja. Sve navedeno od zaposlenika državne komisije zahtjeva neupitan integritet i visoku stručnost. Dugogodišnje izvršavanje poslova iz nadležnosti državne komisije priskrbilo je ovom državnom tijelu zavidnu reputaciju, koja je izrijekom potvrđena i u izvješću o napretku Europske Komisije za 2008. godinu. Razina transparentnosti rada državne komisije također je vrlo visoka, kojoj je teško konkurirati. Naime, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, sve odluke koje državna komisija donese javno se objavljuju na Internet stranicama državne komisije i to u punom obliku, tako da svatko ima mogućnost uvida u rad državne komisije i odluke državne komisije. Osim toga na našim stranicama nalazi se i javni upisnik upravnih predmeta u kojem se mogu pratiti podaci o svim predmetima nabave na koje je izjavljena žalba, uključujući i podatke o naručiteljima, žaliteljima, predmetu i vrijednosti nabave. Treba istaknuti da je 2008. godina obilježena i poslovanjem u teškim uvjetima. Naime kao što je navedeno došlo je do iznimnog povećanja opsega posla, naročito od rujna 2008. godine, međutim paralelno s povećanjem opsega posla nije došlo i do povećanja broja radnika. Naime 31. prosinca 2007. godine državna komisija imala je ukupno 21 djelatnika, uključujući članove, stručni tim i administrativne djelatnike. 31. prosinca 2008. državna komisija je zapošljavala 24 djelatnika, od kojih je četvero tijekom godine bilo odsutno radi porodiljnog dopusta, a troje je zaposleno tek u prosincu 2008. godine. Iz navedenog proizlazi da je posao koji je povećan za 62,45% stavljen pred izuzetno mali broj zaposlenika. Svi zaposleni u ulagali izvanredne napore u cilju održavanja funkcionalnosti i rješavanja predmeta u rokovima, te je u jednom periodu morala biti uvedena i zabrana korištenja godišnjih odmora, te potreba prekovremenog rada kako bi se ispoštivali rokovi. Kao što je navedeno državna komisija je u 2008. godini zaprimila tisuću 20 žalbenih predmeta što iznosi 5,53% u odnosu na ukupan broj objava postupaka javne nabave u 2008. godini. Državna komisija je po žalbama zaprimljenim u 2008. godini kontrolirala 455 različitih naručitelja, odnosno obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi. Vrijednost kontroliranih postupaka javne nabave u 2008. godini pred državnom komisijom, zajedno s vrijednošću okvirnih sporazuma iznosila je 13 milijardi 291 milijun 537 tisuća kuna. Po predmetu nabave najveći broj žalbi je izjavljen na nabavu roba, gotovo 40%, što predstavlja promjenu u odnosu na 2007. godinu, kada je najveći broj žalbi izjavljen na nabavu usluga 38% Od ukupno zaprimljenih 1020 predmeta u 2008. godini riješeno ih je 968, odnosno 90,1% što predstavlja porast od više od 50% u odnosu na 2007. godinu kada je riješeno ukupno 622 predmeta. Svi predmeti nisu riješeni u 2008. godini budući da se žalbe zaprimaju do kraja godine, dakle do 31. prosinca pa do isteka godine nije moguće kompletirati te riješiti predmet. Ti su predmeti preneseni u sljedeću godini i nakon kompletiranja spisa riješeni su. Žalbeni postupak pred Državnom komisijom u 2008. godini u prosjeku je trajao 30 dana, odnosno toliko vremena proteklo je od zaprimanja žalbe u Državnoj komisiji do donošenja odluke. Prosječno trajanje postupka pred Državnom komisijom od 30 dana treba razlikovati od roka za donošenje odluke Državne komisije koji iznosi 15 dana od dana kompletiranja spisa, a ne od zaprimanja žalbe. Prosječno trajanje postupka od 30 dana predstavlja napredak u odnosu na 2007. godinu kada je postupak pred Državnom komisijom u prosjeku trajao 31 dan. Državna komisija je žalbenim predmetima od 36,36% slučajeva žalbu ocijenila osnovanom što je za posljedicu imalo donošenje odluke o poništenju postupka nabave i poništenju odluke o odabiru u cijelosti ili djelomično. Kao i poništenje pregovaračkog postupka nabave. Žalba zbog nedostatka procesnih pretpostavka je u 15,8% slučajeva odbačena. Postupak po žalbi je obustavljen u 10,75% slučajeva dok je žalba odbijena u 29,96% slučajeva. Kako je već navedeno Državna komisija u žalbenom postupku postupa po žalbenim navodima žalitelja. Međutim, jednom kada pokrenut žalbeni postupak Državna komisija zakonitost postupka javne nabave kontrolira i po službenoj dužnosti u odnosu na bitne povrede zakona navedene u čl. 140. Zakona o javnoj nabavi. Od postupaka u kojima je žalba usvojena u 59,65% slučajeva radilo se o nezakonitosti utvrđenoj po žalbenim navodima, a u 58,52% slučajeva o utvrđenim bitnim povredama. Kako se vidi iz tih podataka žalbeni navodi i bitne povrede mogu se poklapati. U izvješću su izdvojeni najčešći razlozi zbog kojih se poništavaju postupci javne nabave i odluke o odabiru. Treba istaknuti da su žalitelji sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi prilikom pokretanja žalbenog postupka dužni platiti naknadu za vođenje postupka. Ovisno o vrijednosti postupka javne nabave naknada iznosi 2000, 5000, odnosno 7,500 kuna. Naknade su izravni prihod državnoga proračuna. Temeljem naknada u 2008. godini u državni proračun uplaćeno je 4 milijuna 52 tisuće 241 kuna, a odobreni proračun Državne komisije za 2008. godinu bio je 6 milijuna i 12 tisuća kuna.

Nadalje, treba reći i da je sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi protiv odluke Državne komisije moguće izjaviti tužbu Upravnom sudu RH. Stranke Stranke postupka pred Državnom komisijom su protiv odluka Državne komisije donesenih u 2008. godini kojih je bilo 968, izjavili samo 41 upravnu tužbu što u postotku iznosi 4,24%. Mali broj izjavljenih tužbi ukazuje na činjenicu da su stranke u više od 95% slučajeva zadovoljne odlukom Državne komisije. Državna komisija je sukladno odredbama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave dužna dati i popis naručitelja koji najčešće krše zakonske odredbe u postupku javne nabave. Ovaj podatak Državna komisija može dati samo u odnosu na postupke nabave koji su bili predmet žalbenog postupka. Tablice s podacima se nalaze u izvješću. Nadalje, u 2008. godini nastavljeno je provođenje brojnih edukativnih aktivnosti na području javne nabave. Članovi i radnici Državne komisije surađuju s Upravom za sustav javne nabave u provođenju raznih oblika edukacije na području javne nabave. Iako su u sustavu javne nabave postignuti izvanredni učinci potrebno je razmišljati o načinu uspostave učinkovitog sustava kontrole nad izvršenjem Ugovora o javnoj nabavi. Zakon o Državnoj komisiji nalaže i davanje ocjene stanja u pravnoj zaštiti, a isto smo podijelili na ocjenu stanja u žalbenom postupku te na ocjenu antikorupcijskih efekata pravne zaštite u javnoj nabavi. Žalbeni postupak je donošenjem novog Zakona o javnoj nabavi obilježen kompleksnije određenim propisima kojima se uređuje rad i postupanje Državne komisije te se stvara pravna sigurnost i olakšava položaj sudionika u sustavu javne nabave u žalbenom postupku. Zatim, kao što je već rečeno, postupak pravne zaštite moguće je pokrenuti pokrenuti u svakoj fazi javne nabave. Zatim proširena je aktivna legitimacija. Isto tako uočava se povećanje kvalitete izjavljenih žalbi što je odraz rada na tumačenju propisa javne nabave i formiranja pravne prakse Državne komisije koja je dostupna na službenim Internet stranicama www.dcom.hr. Sve odluke Državne komisije se objavljuju na navedenoj Internet stranici u punom obliku što djeluje i preventivno i antikoruptivno. Antikorupcijski učinak svakako se postiže stalnom edukacijom subjekata u sustavu javne nabave. Između ostaloga i objavljivanjem svih odluka u punom obliku na internetu. Međutim, antikorupcijski učinak se postiže i samom činjenicom osnivanja i funkcioniranja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kao samostalne i nezavisne institucije koja pruža pravnu zaštitu i tako osigurava i omogućava jačanje vladavine načela zakonitosti i sankcioniranje nezakonitog postupanja u javnoj nabavi. Ostvarivanje nadležnosti Državne komisije je instrument borbe protiv korupcije budući da ovo državno tijelo poništava postupke javne nabave u kojima se utvrde uvjeti za poništenje te na taj način sprečava sklapanje štetnih ugovora. Eto, ovo je kratak presjek izvješća o radu Državne komisije za 2008. godinu. Međutim, na kraju bi htjela reći da podaci koji se nalaze u izvješću ukazuju da svi zaposlenici Državne komisije iznimno uspješno obavljaju svoj posao. Ponovno ističem da se radi o malom broju zaposlenika i vrlo važnom i osjetljivom poslu. Stoga koristim ovu priliku da zahvalim svim bivšim i sadašnjim članovima državne komisije na uspješnom radu u 2008. godini. Zahvaljujem također i svim stručnim savjetnicima bivšim i sadašnjim i drugim zaposlenicima državne komisije na svim uloženim naporima u ispunjavanju radnih zadataka i iznimno kvalitetno obavljanom poslu. Eto to bi bilo ukratko o izvješću i hvala na pažnji. Hvala. Odbor za gospodarstvo, predsjednik odbora gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo. Odbor je na svojoj 34. sjednici održanoj 17. veljače 2010. razmotrio Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2008. godinu. Odbor je u smislu članka 67. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom izvješću raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela. U uvodnom izlaganju istaknuto je da je 2008. godina zbog niza značajnih izmjena kako u legislativi tako i u institucionalnom ustroju na području sustava javnih nabava bila iznimno važna. Tako je ukupna vrijednost postupaka javne nabave koja su u 2008. godini kontrolirane pred državnom komisijom iznosila preko 13 milijardi. Broj novozaprimljenih predmeta dosegnuo je tisuću i 20 što je u odnosu na prethodnu 2007. povećanje od 62,45%. Za raspravu odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 11. veljače 2010. godine. U raspravi na odboru je ukazano na uočene zlouporabe žalbenih postupaka koji se sastoji u tome što pojedini naručitelji učestalo podnose žalbe bez valjanog razloga, namjerno opstruirajući postupak javne nabave, te nanoseći štetu ostalim ponuditeljima i naručiteljima. Naime, takovi postupci javne umjesto dva mjeseca produžuje se prosječno na 4 mjeseca. Te pojave gledano s gospodarskog stajališta nanose višestruku štetu i tvrtkama i institucijama i državi. Iznesen je primjer jednog naručitelja koji je u 22 različita predmeta podnio žalbe, te su ona u svih 22 slučaja odbijene kao neosnovane. Zbog navedenog odbor upozorava na nužnost izmjene Zakona o javnoj nabavi u smislu donošenja takovih zakonskih rješidbi kojima bi se uočeni problemi otklonili. Odbor predlaže da se u Zakonu o javnoj nabavi propiše da pristojba za podnošenje žalbe ne bude 3 do 7 tisuća kuna, već da se taj iznos veže u postotku za vrijednost natječaja. Takav sustav spriječio bi zloupotrebu instituta žalbe i osigurao podnošenje žalbe samo u slučajevima kada zato postoji zakonski osnov odnosno valjani razlozi. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio donijeti sljedeći zaključak, prihvaća se Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2008. godinu. Hvala. Odbor za financije i državni proračun. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo predsjednice Državne komisije sa suradnicama, gospođe i gospodo zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice prihvaća Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2008. godinu. Ovo izvješće koje je pred nama predstavlja zapravo jedno specifično izvješće budući da je 1. siječnja 2008. godine stupio na snagu novi Zakon o javnoj nabavi. Taj zakon uz neke promjene i još neke dodatne zakone donio višestruke izmjene u sustavu javne nabave, a koje su imale značajan utjecaj na rad same državne komisije. Zakon o javnoj nabavi koji je u primjeni od 2008. godine doprinijelo je daljnjem razvoju sustava javne nabave. Objave postupaka javne nabave u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina detaljnije opisivanje dokaza o sposobnosti, moderno uređena pravna zaštita, ozbiljniji pristup edukaciji obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi i bolja suradnja samih institucija koje su nadležne za javnu nabavu, svakako predstavljaju pravi smjer u razvoju kvalitetnog sustava. Javna nabava predstavlja značajan dio gospodarstva svake zemlje, a unapređenje sustava javne nabave ima izravan utjecaj na ekonomičnost, efikasnost i zakonitost odvijanja postupaka javne nabave i trošenje novaca poreznih obveznika. Izmjenama zakonskog okvira povećana je transparentnost žalbenih postupaka, povećan je i broj osoba s aktivnom legitimacijom i proširena je mogućnost ulaganja žalbe tako da se žalba može uložiti tijekom cijelog postupka trajanja javne nabave. Navedena promjena je rezultirala većim brojem potencijalnih žalitelja, a pravo ulaganja žalbe tijekom postupaka javne nabave prošireno je na Državno odvjetništvo i Upravu za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. To je rezultiralo velikim povećanjem broja predmeta u državnoj komisiji, a ukupna vrijednost postupaka javne nabave koja je 2008. godini kontrolira državna komisija iznosi negdje oko 13 milijardi i 300 milijuna kuna. Izmjene zakonodavstava rezultirale su maksimalnom transparentnošću u radu pa je u tom smislu određeno da državna komisija objavljuje sve odluke u punom obliku na svojim internet stranicama, a može ih objaviti i u "Narodnim novinama". Činjenica da držana komisija svoje odluke javno objavljuje na internetskim stranicama ima i edukativan ali i s druge strane vrlo snažan antikorupcijski učinak. Antikorupcijsko djelovanje državne komisije ogleda se prije svega u izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti. Kontrola javne nabave koja ima za posljedicu poništenje postupaka i odluka za koje se utvrdi da su nezakonite sprječava sklapanje štetnih ugovora o javnoj nabavi ali sprečava i koruptivno Tijekom 2008. godine došlo je do velikog povećanja uloženih žalbi u odnosu na 2007. godinu pa je u 2008. uloženo tisuću 20 žalbi dok je godinu ranije uloženo 637 žalbi što predstavlja povećanje u iznosu od 62,45%. Kada govorimo o broju javnih nabava koje je kontrolirala državna komisija, onda se taj podatak isto tako treba usporediti i s brojem ukupnih objava u elektroničkom oglasniku oglasniku javne nabave u "Narodnim novima" koji se svake godine povećava što upućuje i na veću transparentnost. U 2008. godini objavljeno je ukupno 18 tisuća 434 postupaka javne nabave na koje je uloženo tisuću 20 žalbi što iznosi ukupno 5,35% žalbi na ukupan broj objava. Najvažniji razlog povećanja uloženih žalbi na postupke javnih nabava jest novi Zakon o javnoj nabavi koji proširuje aktivnu legitimaciju temeljem koje pravo na žalbu ima natjecatelj ili ponuditelj ali i svaki drugi gospodarski subjekt koji ima pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji bi mogao pretrpjeti eventualnu štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava. Novi zakon omogućuje ulaganje žalbi u više faza tijekom postupka provođenja javne nabave dok se sam tijek postupka javne nabave ne prekida. Cilj ovakvog sustava je postojanje mogućnosti da se isprave pogreške u postupku javne nabave u onom trenutku kada se neka nepravilnost i dogodila kako naknadno ne bi prouzrokovale poništenje cjelokupnog postupka javne nabave. Razlog velikog povećanja broja žalbi je i iz razloga zbog kvalitete rada državne komisije koje je u javnosti prepoznata te zbog povjerenja u instituciju koja vrlo profesionalno i stručno obavlja svoj posao. Treba naglasiti da je unatoč manjku stručnih savjetnika u 2008. godini riješeno 968 predmeta što predstavlja povećanje broja riješenih predmeta za 56% u odnosu na prethodnu godinu kada je taj broj iznosio 622 predmeta. Ono što zasigurno ohrabruje jest postotak rješenja svih žalbi koji je visok i iznosi 90,1%. Ono što nije riješeno a to je ukupno nekih 106 predmeta u obrazloženju vidimo da nije riješeno upravo zato što dokumentacija u žalbama nije bila kompletirana pa se iz tog razloga i nije moglo pristupiti rješavanju. Od ukupno 968 riješenih žalbi treba naglasiti da su 352 žalbe ili 36,36% žalbi i usvojeno a kao najčešći razlozi za poništenje odluka o odabiru ili postupku javne nabave navedena je nezakonita dokumentacija za nadmetanje u smislu ograničavanja tržišta i diskriminacije ponuditelja realno ili potencijalno kroz zabranu podnošenja zajedničkih ponuda kroz favoriziranje određenog ponuditelja ili proizvođača kroz opis predmeta nabave ili uvjete za dokazivanje sposobnosti. Tu se navodi još i nezakonita primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, zakonito provođenje postupka otvaranja ponuda itd. kojemu bi se trebalo posvetiti puno više pažnje jest pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva za nadmetanje odnosno neposredna pogodba bez natječaja. Iako je broj upravo ovih izravnih pogodbi bez objava manje kad se usporedi sa 2007. godinom on je još uvijek vrlo visok i iznosi 2 tisuće 289 predmeta. Mi zapravo nemamo pravu informaciju što se krije iza tih neposrednih pogodbi i što se može i što bi se moglo kriti i to zasigurno predstavlja problem o kojem bi se trebalo razgovarati i kojega bi trebalo riješiti. Tim više što je broj žalbi na takve postupke vrlo malen pa je u 2008. godini na 2 tisuće 289 predmeta uloženo 33 žalbe, dakle 1,44% a još više zabrinjava podatak da je čak 42% ili 14 od ukupno 33 uloženih uloženih žalbi i usvojeno. Kao što je i naglasio predsjednik Odbora za gospodarstvo ima i slučajeva da se žalbeni postupci zloupotrebljavaju na način da pojedini naručitelji kontinuiran podnose žalbe bez opravdanog razloga i na taj način namjerno onemogućuju provođenje postupaka javne nabave. O tome bi se isto tako trebala provesti rasprava i onemogućiti zlouporabu instituta žalbe jer se s gospodarskog stajališta time nanosi šteta i tvrtkama i institucijama ali i samoj državi. Na kraju treba još reći da je izvješće vrlo detaljno i vrlo korektno napravljeno, da državna komisija ostvaruje jako dobre rezultate u rješavanju žalbi iako je broj zaposlenika manji od predviđenoga. Važno je naglasiti da je unatoč deficitu zaposlenika i povećanju broja uloženih žalbi žalbi rok rješavanja predmeta smanjen za jedan dan u odnosu na prethodnu godinu odnosno 2007. godinu. U budućnosti bi se prosječno trajanje postupaka kontrole trebalo dodatno i puno značajnije skratiti. Državna komisija je u svom radu povećala transparentnost, predstavlja važan subjekt u borbi protiv korupcije i na temelju svega ranijega navedenoga Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice prihvaća ovo izvješće. Hvala.

predsjednice Komisije za kontrolu javne nabave sa suradnicima. Klub Hrvatske narodne stranke podržat će ovo izvješće. Izvješće je vrlo korektno napisano a posebno iz razloga što ovo izvješće upućuje na mnoge stvari koje ne valjaju, mnoge stvari koje umanjuju mogućnosti Komisije za kontrolu javne nabave a posebno ako čitamo ovo izvješće i potpuno mi je razumljivo zašto to ne piše točno imenom i prezimenom, slovom i brojkom nego je poruka između redaka. To mi je potpuno razumljivo zašto i zbog čega Komisija za kontrolu javne nabave mora na taj način postupiti. Naime, da ne ulazimo sad u ove reći ću tehničke detalje, da ne ulazimo zašto brojke, da ne ulazimo u naglašavanje važnosti Komisije za kontrolu javne nabave imali smo prije ove točke raspravu koja je bila uglavnom ili većim djelom usmjerena upravo na područje javne nabave. Nije mi uopće namjera licitirati ili spominjati uopće brojke koje se kroz javnu nabavu kreću u područje u onoj sivoj zoni u onoj pogotovo najgoroj toj koruptivnoj. Na koncu konca činjenica je i događanja u pravosuđu i u Remetincu potkrjepljuju tu tvrdnju pa nema potrebe nju ponavljati. Ali upravo zato mi u klubu Hrvatske narodne stranke imamo potrebu ponovo naglasiti ponovo naglasiti potrebu, a to je da Komisija za kontrolu javne nabave može ući u kontrolu javne nabave u svakom trenutku prema nekakvom sustavu, nije bitno kakvome, po kojoj metodi. Jer po ovom zakonu Komisija za kontrolu javne nabave ulazi u kontrolu javne nabave tek po podnesenoj žalbi. Prema tome, ako se netko žali e onda komisija nastupa. Ako se ne žali javna nabava teče svojim tokom. I mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo da bi komisija, kao u nekim drugim područjima, pravosuđe, da ne nabrajam sad dalje, znači da kontrolna institucija može ući u sustav prema nekakvom programu, da li metodom slučajnog odabira, ma nije bitno kojeg, ali da ima pravo ulazit u kontrolu provedbe javne nabave. Mislim da je svima jasno, neću reći ništa novo. Kad je općina, grad, županija, država, posebno javno poduzeće, kad raspisuje javnu nabavu ja vas pitam koliko poduzetnika je odustalo od podnošenja žalbe, odustalo od podnošenja žalbe isključivo iz razloga jer na prvoj sljedećoj ili nekoj od sljedećih javnih nabavki gotovo sigurno, ne tvrdim da je to pravilo, ali gotovo sigurno taj poduzetnik neće bit u mogućnosti dobiti taj posao putem javne nabave. Bit će onemogućen na raznorazne načine. Imamo jedan slučaj tu u Međimurskoj županiji. Raspisan je natječaj za izgradnju jednog objekta, tri ponude došle, poništen natječaj. Raspisan drugi natječaj, došla jedna ponuda, ponovo je natječaj poništen. Raspisan treći natječaj, javni partneri u trećem natječaju stave jednu od mjera, pazite jednu od mjera, ponuđač dokazuje svoju solventnost dokazom da je u prethodnoj godini ostvario minimalno 5 milijuna kuna dobiti. I na tom natječaju je odabran partner. Ovi ostali se vrlo vjerojatno nisu žalili komisiji za Kontrolu javne nabave, možda i jesu, ne znam jer nema na temelju čega zato jer je javni partner naveo u uvjetima natječajima da solventnost se dokazuje sa minimalno 5 milijuna kuna dobiti. Tu nema elemenata, ali ključno je, prijatelj je dobil posel i prijatelj dela objekat. Zato bi Komisija za kontrolu javne nabave između ostalih trebala ući u postupak. Nadalje…

je da u Ministarstvu gospodarstva postoji Ured za kontrolu javne nabave. Sad je moje pitanje Sad je moje pitanje tko tu koga kontrolira. Jer između ostalog u upravi za sustav javne nabave piše između ostalog da ta uprava podnosi optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu, odnosno kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetniku da surađuje s državnim tijelima itd., itd. Da li smo mi dobili njihovo izvješće? Da li je neovisna Komisija za kontrolu javne nabave dobila možda njihovo izvješće pa je to uključeno u ovo ne znam. Ali mi nije jasno tko tu šta radi. Za komisiju o čijem izvješću danas raspravljamo mi je jasno, međutim mene interesira a što je s ovom komisijom. Nadalje. Činjenica je da zahvaljujući javnoj nabavi i u pravilu javnim partnerima, prije svega javnim poduzećima, kroz javnu nabavu iniciran je jedan izuzetno velik, za državu izuzetno štetan lanac nelikvidnosti. To je činjenica. Po zakonu da bi javni partner mogao raspisati natječaj on mora imati sredstva predviđena u proračunu i točka. Da li ima stvarno sredstva to nije čak ni bitno, to čak nije ni važno. Klub Hrvatske narodne stranke još prije godinu dana je uputio u saborsku proceduru Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi, a između ostalog s kojim izmjenama bi se obvezalo javnog partnera ili onemogućilo javnog partnera ili onemogućilo javnog partnera da ide u postupak javne nabave dok god nije podmirio stare račune. Obvezalo bi se javnog partnera budući da javni partner ima pravo tražiti i traži raznorazna osiguranja plaćanja, osiguranja kvalitete izvođenja radova, ozbiljnosti itd., itd. i mislim da bi bio minimum pristojnosti da javni partner izvođaču radova i da nekakvu garanciju plaćanja. Ne časnu riječ nego garanciju koja je naplativa. Međutim, taj zakonski prijedlog evo već godinu dana čuči u dnevnom i još nije došao na raspravu. Vrlo jasno, nama je jasno zašto nije došao na raspravu. Nama je to potpuno jasno koji su motivi, ali upravo to povezujemo i sa činjenicom da imamo Komisiju za kontrolu javne nabave koja ulazi u kontrolu postupka javne nabave tek po iznesenoj žalbi nekoga. I opet postavljam pitanje zašto i zbog čega ne omogućimo Komisiji javne nabave da ulazi u postupak kontrole javne nabave u svakom trenutku? Tko o tome odlučuje? Hrvatski sabor. Ne Vlada, ne ministarstvo. Ja znam da imamo i Državno odvjetništvo, imamo USKOK, ma sve to imamo ali o tome smo puno riječi potrošili. Ljudi koji su osposobljeni za to, a Komisija za kontrolu javne nabave sasvim sigurno osposobljena su sasvim sigurno ti koji mogu biti efikasni u kontroli provođenja javne nabave. Ne raspisivanjem natječaja, odabir partnera nego u kontroli izvršenja ugovora koji je koji je posljedica javne nabave. u klubu, ja ću opet ponoviti, mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržat ćemo ovo izvješće, ali ponovno naglašavamo potrebu da državna komisija za kontrolu javne nabave može ući u kontrolu javne nabave u svakom trenutku, a ne samo u žalbenom postupku. Jer samom tom činjenicom gubi svoj temeljni smisao kontrole. Ona gubi svoj temeljni smisao kontrole, ali istovremeno želim, a u izvješću piše, želim posebno naglasiti odgovornost Vlade Republike Hrvatske, a to je da tu komisiju ekipira što i u samom izvješću piše i sasvim sigurno najkvalitetniji dio ovog izvješća je upravo ocjena, poglavlje V. ocjena stanja u javnoj nabavi. Ponavljam i u onim elementima koji pišu, a posebno u elementima koji pišu između redaka dal' smo odgovorni i koliko smo odgovorni prema dosadašnjoj praksi. Možemo reći da nismo odgovorni. Jer da oni koji provode taj sustav nisu odgovorni. Ali pokažimo mi našu odgovornost na način da sudjelujemo u stvaranju tijela, efikasnog tijela pogotovo u području kontrole javne nabave, u području korupcije o kojoj je puno riječi potrošeno ali na jedan vrlo egzaktan i konkretan konkretan način bez demagogije i bez fige u džepu i bez reći ću na kraju tipa razvodnjavanja, da ne spominjem ime kolege zastupnika koji to uporno pokušava napraviti u svim ozbiljnim temama. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Klub HSS-a, gospodin zastupnik Zdravko Kelić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane predstavnice Državne komisije, poštovane kolegice i kolege. Na samom početku treba istaknuti i pohvaliti vrlo sadržajno izvješće u kojem su osim podataka statističke prirode izneseni i drugi pokazatelji bitni za stvaranje kvalitetne slike o radu Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave među kojima treba posebno istaknuti informacije o antikorupcijskom djelovanju Državne komisije, te ocjenu stanja u javnoj nabavi što ukazuje za Državna komisija ne samo da rješava po žalbama u području javne nabave već i detektira eventualne probleme, te daje preporuke kako te probleme i riješiti. U izvješću je naznačeno da se rad Državne komisije znatno poboljšao zbog izvršenih mnogih značajnih izmjena kako u legislativi tako i u institucionalnom ustroju na području sustava javnih nabava. Tako se proširio krug osoba koje su aktivno legitimirane za izjavljivanje žalbe, a isto je tako došlo do povećanja faza na koje se u postupcima javne nabave može izjaviti žalba što je rezultiralo značajnim povećanjem broja žalbenih predmeta pred Državnom komisijom. izmjene zakonodavstva omogućile su i maksimalnu transparentnost u radu Državne komisije, jer je Državna komisija sada obvezna sve odluke u punom obliku objavljivati na svojim internetskim stranicama kao i sve ostale javnosti interesantne i podatke. Prema izvješću u 2008. godini došlo je do iznimnog povećanja broja uloženih žalbi u odnosu na prethodnu godinu čak za 62,45%. Glavni razlog tome je kako je već naznačeno donošenje novog Zakona o javnoj nabavi kojim je proširena aktivna legitimacija i omogućeno ulaganje žalbi u više faza tijekom postupka javne nabave kao i povjerenje u instituciju. Tijekom 2008. godine riješeno je 968 predmeta, odnosno 90,1% od svih zaprimljenih predmeta, a što je u odnosu na broj riješenih predmeta u 2007. godini porast za 55,66%. Državna komisija mjesečno zaprimi prosječno 85 predmeta. Evidentno je da Državna komisija ostvaruje dobre rezultate i nastoji brzo rješavati žalbe u postupcima javne nabave na što ukazuje i podatak da se stranke u postupku kontrole i javne nabave koji se odvija pred Državnom komisijom ne odlučuju često tražiti sudsku zaštitu pred Upravnim sudom Republike Hrvatske. To je učinjeno u svega 41 od ukupno 968 riješenih predmeta što znači da je 95,77% svih odluka Državne komisije steklo atribut pravomoćnosti bez korištenja upravno-sudske zaštite. A bitno je naglasiti da se velika većina upravnih tužbi izjavljenih protiv rješenja Državne komisije odnosi na odluku o troškovima žalbenog postupka. Razlozi slabog korištenja prava stranaka u postupcima pred Državnom komisijom navode se zadovoljstva stranaka postupka odlukama Državne komisije, ali i dugotrajnost sudskog postupka što dovodi do neefikasnosti tog pravnog sredstva. U izvješću je istaknuto da je 15% žalbi odbačeno zbog neurednosti, nepravodobnosti i nenadležnosti što predstavlja blagi pad u odnosu na 2007. godinu, a može ukazivati na needuciranost žalitelja u pogledu procesnih pretpostavki postupka pravne zaštite u javnoj nabavi. Iako se to u prvoj godini primjene novoga zakonodavstva moglo i očekivati, ali obzirom da je već cjelokupni žalbeni postupak temeljito je objašnjen na internet stranicama Državne komisije za vjerovati je da će u budućnosti postupak odbacivanja žalbi iz ovih razloga biti sveden na minimum. I konačno, u izvješću su navedene i preporuke što bi trebalo popraviti, mijenjati ili nadopunjavati kako bi se stanje u javnoj nabavi općenito popravilo, odnosno poboljšalo. Ove preporuke svakako treba uzeti u obzir i raditi na njihovoj realizaciji, te ih u konačnici realizirati u što kraćem roku i uspjeti napraviti. Stoga će Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati ovo izvješće. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite.

Bijelo, crno, svejedno. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, predstojnice, predsjednice Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Dozvolite da u nekoliko rečenica kažem stav Kluba zastupnika SDP-a po pitanju ovog izvješća. podržat ćemo Izvješće Komisije za kontrolu postupaka javne nabave i smatramo da je ono kvalitetno napravljeno i da na neki način pokazuje napredak u radu komisije. Sa druge strane promjenom zakona, kao šta je to i u izvješću konstatirano povećao se opseg posla, mislimo da se kontrola vrši na kvalitetniji način nego šta je to bilo prije 2008. godine, tako da sve pozitivno možemo reći o ovom izvješću, nadamo se da će rad biti u budućnosti još i bolji. Druga stvar koju moramo napomenuti je šta se i kada govorimo o ovakvim izvješćima moramo reći šta se u biti kontrolira. Kontrolira se jedno područje koje nominalno vrijedi u Hrvatskoj 45 milijardi kuna proračunskog novca, novca javnih poduzeća u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, novca hrvatskih građana koji se dosta često neracionalno troši. Svjedoci smo zadnjih pola godine, godinu koliko je sumnji, koliko je postupaka pokrenuto, pa i u postupcima određenima javne nabave da se taj novac nije trošio na opravdani način. Ono šta se iz izvješća može iščitati, to je, znači da je bilo tisuću i 20 žalbi, tisuću 24 žalbe na 18 tisuća postupaka. Radi se o 5% otprilike postupaka na koje su izjavljene žalbe, ali nije, to nije u korelaciji sa vrijednosti tih postupaka. Vrijednost je preko 13 milijardi. Znači za negdje otprilike 30% vrijednosti javne nabave se obuhvaća u 5% žalbi koje su iznesene. Znači da ono šta se može iz toga iščitati je da se žalbe podnose najčešće na one poslove koji su vrjedniji i koji se pokušavaju na taj način kroz vrijednost nabave netransparentno utrošiti. Ono šta se iz toga također može vidjeti, od tisuću 24 javne nabave, odnosno žalbe na postupke javne nabave, čak 36% je onih opravdanih, odnosno poništen je postupak, a najviše u cijelosti, znači negdje 222 postupka su u cijelosti poništena. Kada bi to analogno primijenili na cjelokupni proces javne nabave u Hrvatskoj, znači 45 milijardi došli bi do zaključka da se otprilike 16, 17 milijardi proračunskog novca potroši netransparentno. 17 milijardi kuna u Hrvatskoj ako je, a ovo je dosta velika anketa ja bih rekao, jer ne vjerujem da su ostali postupci savršeni, jer se dosta često ljudi ni ne odlučuju žaliti, obeshrabreni time da ako se žale neće dobiti posao ili da tu nema neke koristi od toga. Znači ovo je jedna relevantna anketa koja nam govori da 36% postupaka javne nabave u Hrvatskoj se potroši netransparentno. 17 milijardi kuna. Kada smo svjedoci tome da je najčešće u tim postupcima posao preplaćen, zbog toga šta se naštimava nekome kroz posebne uvjete ili tako nešto, otprilike 40 do 50%, dolazimo do jednostavnog zaključka 8 do 9 milijardi kuna novca koji prođe kroz javnu nabavu se na neki način ja bih rekao zamrači, odnosno potroši netransparentno i završi u nečijim džepovima, a to nije trebalo biti. 8 do 9 milijardi kuna dame i gospodo. Samo da vam kažem u 2010. 3 milijarde i pol kuna smo uzeli hrvatskim građanima kroz krizni porez, kroz povećanje PDV-a, a 8 do 9 milijardi kuna iscuri kroz javnu nabavu gdje ne postoji na neki način volja i želja da se to spriječi. Zbog čega ne postoje? Pa zbog toga šta vlast, odnosno vladajuća koalicija upravlja sa tim proračunskim najviše korisnicima, ministarstvima, najvećim poduzećima itd., 8 do 9 milijardi kuna. Da ne postoji volja, da se efikasnije kontrolira taj proces govori još jedan podatak, 6 milijuna kuna godišnje trošimo, odnosno samo 2 milijuna kuna trošimo, a 4 milijuna kuna zaradi Državna komisija na funkcioniranje komisije, 6 milijuna kuna godišnje mi potrošimo da komisija može funkcionirati, a oni kontroliraju 13 milijardi. Da li vam se čini da je to malo u neskladu? Da li vam se čini da tu se pokazuje da nema političke volje da se pomogne komisiji u efikasnijem radu? Komisija kroz cijeli ovaj izvještaj upozorava na to da nije dovoljno ekipirana, upozorava na to da nema adekvatne prostore, da se skoro duplo povećao broj predmeta koje moraju obraditi, ali svejedno država, prije svega mislim na Vladu ne daje u proračunskom planiranju nikakvu podršku toj komisiji da bi ona mogla efikasnije raditi. Toliko o tome koliko je iskrena želja da ova komisija napravi ono šta bi trebala, a to da efikasno kontrolira javnu nabavu. Možda bi da imamo da imamo tri puta više ljudi zaposlenih tamo bilo puno manje malverzacija, puno manje ljudi danas sjedilo u Remetincu. Također vidi se da vlast nema volje na neki način efikasno kontrolirati ovo područje kroz prijedloge novog zakona. Mi smo tražili i ja sam osobno napisao jedan amandman u kojem se traži da komisija mora imati program rada ne samo da kontrolira žalbeni postupak, nego da odrađuje pojedina poduzeća javna, ministarstva gdje se može prekontrolirati cjelokupni postupak i na taj način prevenirati da se kroz javnu nabavu isisava veliki novac, rekao sam radi se od 8 do 9 milijardi kuna. Ono šta je meni posebno, ono šta je nama posebno zanimljivo u ovom izvješću je broj naručitelja na koji se najviše podnosila žalba. I sada pogledajte, u tim popisima dominiraju, gledajte čuda Hrvatske autoceste i Hrvatske ceste. Da li je to nešto novo? Da li se to već moglo pretpostaviti? O 2008. godini mi govorimo. Znači to izvješće je već netko mogao i prije vidjeti i upozoriti na takve nepravilnosti. Konkretno, najviše poništenih natječaja je bilo u Hrvatskim autocestama, čak 16, dok je u Hrvatskim cestama bilo 9 poništenih natječaja. S druge strane, imamo mi i ministarstva, one koji bi trebali biti najodgovorniji u trošenju proračunskog novca. Najviše od svih ministarstava i drugi po redu je Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva koje ima čak 19 poništenih javnih nadmetanja u 33 kontrole. I još jedan zanimljiv podatak, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti od 8 prijava 6 ih je poništeno. Znači, čak 75% prijava 2008. godine u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je poništeno. 2008. godina, tada je ministrica bila aktualna premijerka koja sada propagira veliku borbu protiv korupcije i gospodarskog kriminala, a u njenom ministarstvu gdje je ona direktno bila odgovorna 75% žalbenih postupaka u 2008. je bilo osnovano. Toliko o tome koliko je volje u aktualnoj vlasti da se bori protiv netransparentnosti i nezakonitog poslovanja u ministarstvima i ostalim tijelima koji su pod kontrolom vlasti. Ono što bih ja na kraju napomenuo apsolutno je potrebno na osnovu ovoga izvješća donijeti zaključak kojim bi obavezali Državnu reviziju da ode u ove lidere, ja bih rekao, netransparentnog ponašanja koji su ovdje navedeni. Znači, svatko tko je imao više od 5, 6 poništenih nabava ili više od 50% poništenih nabava, tu se ne radi o nepoznavanju materije, tu se ne radi o slučajnosti, tu se radi o sustavnom odljevu novca iz državnog proračuna. Ne može me nitko uvjeriti da je 75% poništenih natječaja na osnovu žalbi, žalbenih postupaka u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti slučajno. To je nemoguće. Jer ako se to ponavlja iz godine u godinu pa onda bi valjda odgovorna osoba, ministar ili netko drugi, trebao vidjeti što se dešava, zbog čega se dešava, educirati ljude poslati ih i na neki način naložiti da se to više ne može na taj način raditi. Znači, tu nema neznanja, ja govorim da se tu zbog toga što se takve stvari ne sankcioniraju to dešava iz godine u godinu. Moram reći postoje i pozitivni primjeri, ministarstva koja imaju sve provedeno čisto, kao Ministarstvo zaštite okoliša itd. Znači nije istina da je svagdje ista situacija. Javna poduzeća su lideri, ali nažalost i neka ministarstva kao što sam rekao. Na kraju, svaka podrška Državnoj komisiji na daljnjem radu, što se tiče SDP-a, ukoliko, doći će vrlo brzo rebalans proračuna vrlo vjerojatno na dnevni red ovog Sabora. Tražit ćemo povećanje sredstava ukoliko je to moguće za vaš rad da budete ekipiraniji jer je nemoguće da radite sa 24 čovjeka, a da kontrolirate tako veliku stvar. Mislim da je apsolutno ova agencija podcijenjena u ovom trenutku, da joj treba dati više podrške. Na kraju još jedna rečenica, a to je da ne trebamo samo deklarativno pričati da se borimo protiv netransparentnosti to treba u praksi pokazati i nažalost ovo izvješće u potpunosti demantira Vladu RH u njenoj namjeri da se proračunski novac transparentnije, kvalitetnije i ekonomičnije troši u ministarstvima i drugim korisnicima i obveznicima javne nabave. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. 6 ispravaka, prvi gospodin zastupnik Frano Matušić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Netočan je navod da kroz javnu nabavu godišnje ostvari 8 do 9 milijardi kuna. To je očito podatak koji fabriciraju i proizvode u SDP-u jer to nigdje niti jedna službena institucija niti je objavila niti može objaviti jer je netočno, nije istina. Drugo, kad govorite o aktualnoj premijerki i njenom ministarstvu dok ga je vodila onda ste trebali pogledati koliko je to ministarstvo imalo natječaja, na stotine i na tisuće natječaja, i ako je bilo usvojeno 5 ili 6 žalbi u toj proceduri onda je sasvim jasno da nije bilo nezakonitog postupanja. I da ste pošteni onda ste mogli pročitati izvješće Državne revizije koji je upravo za to ministarstvo dalo bezuvjetno mišljenje, dakle nije bilo nikakvih primjedbi u nalazima Državne revizije. Drugi, gospodin zastupnik Boris Kunst. poništeno ovih predmeta koje je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti podnijelo. Pa gledajte, kaže se da je podnijelo 8, broj usvojenih žalbi je 6, a ovih 75% je upravo da je 75% usvojenih žalbi, a to je taj 6. Znači, nemojte manipulirati. Znači 75%, da je 75% usvojenih žalbi, a to znači ako je žalba usvojena onda ne možete njome manipulirati da je to prevara ili da je to nešto krivo. Treći, gospodin zastupnik Ivan Škaričić. **Škaričić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Netočan je navod da Vlada Republike Hrvatske ne daje podršku ovoj komisiji i da nema političke volje za rad ove komisije. Iz ovog izvješća ove komisije upravo se utvrđuje suprotno, da ima podršku Vlade i da ima političke volje za rad ove komisije. A to se vidi iz toga što su svi predmeti koje je ova komisija zaprimila riješeni u roku. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Netočan je navod da izvješće Državne komisije kako je rekao kolega demantira Vladu RH da se stanje u javnoj nabavi popravlja. Upravo obrnuto, ovo izvješće pokazuje da se stanje itekako popravlja, na daleko veći broj kontrola koje je komisija napravila imamo rezultat koji se uspoređuje i sa onim manjim brojem predmeta. Dakle, nema više nezakonitih ili barem odbijenih javnih nabava. Drugo što je netočno da ministarstva daju najgore rezultate. Zdravstvene ustanove npr. imaju više poništenih natječaja u odnosu na broj natječaja negoli sva ministarstva zajedno. Dakle, to isto nije točno. I na kraju netočno je ovo što je rekao Frano Matušić 8 do 9 milijardi je proizvoljna brojka i komisija vam kaže da je nemoguće reći koliko se zloupotrebi u javnoj nabavi jer ne postoje opsežne statistike koje bi to uopće dokazale. U izbornoj kampanji smo čuli 6 milijardi, prije toga 2 milijarde. To je licitacija koja je opasna, kolega. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo kolege su već dijelom i ispravile, ali budući da je kolega Maras nekoliko puta rekao pa ću i ja. Naime, citiram "Izvješće u potpunosti demantira Vladu u njezinom nastojanju da racionalizira potrošnju" ,jednako kao što je isto tako rekao da kad je govorio i iznosio primjere ministarstava rekao je citiram "ovo dokazuje koliko volje ima Vlada u borbi protiv korupcije" Jednako kao što je rekao i profesor Hebrang, dapače kolega Maras, vi samo se služite zamjenom teza, pa kako vam kada odgovara. Ovo Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2008. godinu upravo pokazuje da Vlada ima volje i da radi na Još nešto kolega rekli ste da će u ovu sabornicu jako brzo doći, citiram: "vrlo brzo rebalans državnoga proračuna". Pa bih vas ja sada svakako ispravila i upozorila da je ovo izrečeno od strane neovlaštenog predlagatelja.

Dakle, apsolutno je netočno tumačiti da ako je negdje naznačeno da je prihvaćeno 75% žalbi, odnosno da su ti natječaji poništeno, da su tu maksimalno nekorektni postupci itd. a tamo gdje je nula da su korektni. Mi iz ovih podataka ne vidimo uopće koliko je ta institucija provela natječaja i da taj postotak tih žalbi može biti sasvim minoran. A drugo, ako je na nešto izrečena žalba ne znači da je nezakonito, jer evo ovdje i predsjednica komisije koja jako dobro zna da se nekada iz vrlo formalnih razloga ti natječaji poništavaju, dakle gdje nema uopće priče o zlouporabi nekakvom kriminalu ili nekakvim namještaljkama.

Ja nisam rekao da je 75% natječaja u tom ministarstvu krivo i da nije korektno napravljeno, ali činjenica je da je od osam, šest krivo. Znači to je već neki uzorak kolega Kovačević. Ja sam rekao da je 75% žalbi osnova. Ne valja mi matematika. Znači da je većina natječaja na koje je podnesena žalba je osnovana, odnosno govori se na način da tamo nešto nije uredu.

Ja mislim da se to ne odnosi na mene. Pojedinačna rasprava gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predstavnici državne komisije, kolegice i kolege zastupnici. Najprije da raščistimo poziciju državne komisije. Dakle, komisija je tijelo sui generis nezavisna od Vlade Republike Hrvatske i politika Vlade Republike Hrvatske u javnoj nabavi ne bi se smjela niti se može tumačiti kao djelovanje same komisije. Dakle, komisija je nezavisna od Vlade Republike bar je tako trebala biti po intencijama koje daje Europska unija. Nažalost, naša komisija je limitirana i to baš od Vlade Republike Hrvatske, jer je u zakonu predviđena da je jedini predlagatelj članova komisije Vlada Republike Hrvatske. To je velika ovisnost komisije o Vladi. Drugo što je limitirajuće za Vladu je da ona ne može pokrenuti postupak kontrole javne nabave ex ofo po službenoj dužnosti, dakle ne može sama nego putem samo žalbe. Treći limit je da komisija zahvata samo ajmo reći cca 6% postupaka javne nabave. Sve izvan toga je izvan dometa uspjeha rada ili ocjene o javnoj nabavi u REpublici Hrvatskoj. Kroz tih 6% eventualno može kontrolirati prema statističkim podacima koje je dala komisija sama negdje jednu trećinu ukupnih sredstava koji se troše kroz javnu nabavu. A sama komisija nama kaže da su podaci o nabavkama do 200 tisuća netočni, jer ih ona naravno i nema. Mi bismo trebali imati takve podatke, jer smo mi kontrola, Sabor je kontrola postupaka javne nabave, jer komisija jedino Saboru daje obvezna je dati izvještaj o svojemu radu. Tome treba dodati da se sama komisija osvrće na neposredne pogodbe koje su van kontrole. Neposredne pogodbe u postupku javne nabave koje su van kontrole. Ali kolegice i kolege kada već govorimo o izvješću Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, zaista bi valjalo progovoriti o ukupnosti ili ocjenama koje mi imamo o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj. Pa se prigovarati kolegi Marasu da je krivo rekao, da je Ministarstvo obitelji, branitelja, međugeneracijske solidarnosti imalo 8 predmeta kod komisije i od 8 predmeta da je komisija 6 usvojila zahtjeve žalitelja i da je to 75%, to ne možemo poricati.

usvojenih žalbi, znači daje postupak provoditelja postupka javnog natječaja bio nezakonit. Nije se žalio na zakonitost, nego na nezakonitost. Ili da je industrija nafte imala 50% takvih slučajeva, da su Hrvatske ceste imale 50% takvih slučajeva itd. Ako mi to ne želimo vidjeti, onda mi sudjelujemo na izvjestan način svojom dobrohotnošću u zlouporabama postupaka javne nabave. Ali nešto što zaista moramo reći, dakle u Hrvatskoj još uvijek vlada normativni optimizam. Dakle, mi smo stvorili komisiju, Zakon o komisiji i očekujemo da će komisija kontrolirati javnu nabavu u Hrvatskoj bez da se angažira Vlada Republike Hrvatske kroz inspekcije, Vlada Republike Hrvatske kroz državnu upravu odnosno kroz ministarstvo i financijsku policiju, Vlada kroz Vladin Ured za kontrolu postupaka javne nabave odnosno za praćenje javne nabave u državi. Bez toga, bez prevencije Vlada sasvim sigurno sudjeluje u rašomanu koji se događa u javnoj nabavi. Ona je odgovorna i bez krivnje. Tako je Ustav postavio stvari. Ima alat da kontrolira. Ako ga ne koristi to je odgovornost Vlade Republike Hrvatske a očito da do sada Vlada nije koristila ni inspekciju ni državnu upravu, ni policiju, ni financijsku policiju, ni druge instrumente koje ima kod sebe da bi suzbijala javnu upravu dokaz je da je val postupaka koji je pokrenut ili iz DORH-a ili sa drugih razina zapravo kampanja a ne sustavnost. Kad smo već kod kampanje nije dozvoljeno da kampanja u suzbijanju korupcije nastoji izravnati, izjednačiti političke opcije u tom postupku. To je najteža zloupotreba zakona pa i morala u politici. Dakle, ne možemo izjednačavati, naprosto nije moguće izjednačiti pa bilo po čijoj želji odgovornost ili za korupciju u Hrvatskoj opozicije i pozicije Vlade i parlamentarne većine sa opozicijom. Opozicija ne potpisuje nijedan od postupaka javne nabave niti zaključuje ugovor o provedbi. odgovoran u prevenciji pa se neće događati valovi korupcijski i valovi u optuživanju, procesuiranju i istraživanju postupaka javne nabave. Naravno da u zemlji gdje je bogaćenje bez rada skoro 20 godina bilo zakonita pojava vrlo teško je kroz neku kampanju od šest mjeseci razriješiti društvene odnose koji su stvarani što namjerno, što nenamjerno jer je zaista izvora za korupciju u Hrvatskoj 20 godina sustavno građeno kroz pretvorbu i privatizaciju. Ako se tome doda da je politika bez načela i bez vrijednosti bila dominantna zadnjih pet, onda je vrlo teško očekivati da će se to rezom riješiti bez dugotrajnog upornog angažiranja svih subjekata koji su odgovorni u demokratskom društvu da se bore protiv zla, korupcije i kriminala. Zbog toga moram reći da je komisija vrlo korektno i vrlo savjesno analizirala situaciju u kojoj se sama komisija državna nalazi. Iz izvještaja ove komisije da se zaključiti da komisija sa sebe skida odgovornost za propuste na koje ona ne može utjecati za postupak javne nabave koji ne dođe pred nju u postupku žalbe. Naravno da ću glasovati za Izvješće državne komisije. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Ovo kolega Leko s čime ste završili svoj govor mislim da je to i bit i kompletnog izvješća a inače i naše problematike u pogledu javne nabave, da je izvješće korektno, da je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave dobro obavila svoj posao. Naravno da je to samo jedan dio posla i problema javne nabave. Da je najveći problem ono što nije nažalost u domeni Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave jer nisu podnijete žalbe. Mi smo to bili i prilikom zakona govorili kako upravo državnoj komisiji treba dati i nove ovlasti, nove prerogative da ima mogućnost pogotovo kad vidimo po svim međunarodnim izvješćima kako najveći dio koruptivnih radnji odvija se upravo kroz postupak kontrole javne nabave i to čak veći dio nakon dobivenog posla nego u samom onom procesu odnosno dijelu procesa Nažalost, mnogi još uvijek zaziru uz strah da izjave žalbu, da se obrate državnoj komisiji jer su svjesni da u jedinicama lokalne samouprave, u određenim jedinicama lokalne samouprave više nikada neće dobiti poslove i to im se čak i govori pa čak i u pojedinim ministarstvima. I to je javna tajna, to svi znaju. Prema tome, mi u sadašnjem trenutku bi ponovno morali razmisliti da u ovoj fazi državna komisija dobije ovlast da "ex oho" kontrolira takve sumnjive rabote. (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, predsjednice komisije sa suradnicima, kolege zastupnici. Prije svega, nešto bih načelno rekao mislim da se tiče svih ovih izvješća koja se podnose Saboru Republike Hrvatske, da bi ih trebalo po meni raspraviti najkasnije do prve polovice tekuće tekuće godine i tada bi te rasprave bile zanimljive odnosno zanimljivije od ovih kada raspravljamo o izvješćima iz 2008. godine koji su za mene već donekle i zastarjeli. Znači, ne vidim razloga zašto toliko dugo treba da uopće prođe vremena da bi mi ovdje raspravljali o tim izvješćima onih tijela koja su dužna prema Saboru da podnose izvješća. Normalno, tim više kad se radi o ovoj Komisiji za kontrolu postupka javne nabave to bi bilo onda itekako interesantnije, što je izvješće svježe onda je i rasprava interesantnija jer to tijelo sigurno da je od iznimne važnosti za državu a i za njeno gospodarstvo u borbi protiv korupcije. Zbog toga je sigurno važno da rad državne komisije bude javan, transparentan i da na taj način postiže one antikorupcijske efekte koje svi zajedno želimo. Cilj je sigurno javnu nabavu očistiti od korupcije jer u suprotnom je javna nabava kao švedski stol za korupciju. Kroz javnu nabavu isprepleću se i javni i privatni interesi, zato je bitno spriječiti sve one koji odlučuju o vrijednosti javne nabave, a ponekad nisu ekonomski racionalni tj. nisu dovoljno štedljivi u trošenju proračunskih sredstava ili stavljaju privatne interese iznad javnih interesa. Zbog činjenice da ima onih koji zanemaruju javni interes građana, poreznih obveznika koji nemaju uvid u pozadinu transakcija javnih nabava, percepcija o prisutnosti korupcije u javnoj nabavi je iznimno loša, iznimno visoka, preko 50% građana smatra da je u javnoj nabavi prisutna korupcija. Takvoj percepciji javnosti pridonose činjenice da su u 2008. godini cijeli niz naručitelja, poduzeća ili društva, ustanova, znači oni koji su u državnom ili lokalnom vlasništvu kršili zakonske postupke javne nabave. Npr. pobrojat ću samo neke, za razliku od kolege Marasa čije žalbe nisu uvažene ili su uvažene u postupku manjem od 50%, a dio su izvješća. Među prvima je Zagrebački holding, pa Hrvatska radiotelevizija, pa Grad Rijeka, pa Grad Split, pa HŽ infrastruktura, pa Grad Pula, pa neka ministarstva nažalost. I nažalost rijetko tko se ustvari od tih držao kriterija o ekonomski najpovoljnijoj ponudi privatnog partnera za određene poslove. Kako bi sigurno Državna komisija za kontrolu javne nabave ubuduće bila što efikasnija i obavljala kvalitetno svoj dio posla, sprečavala sklapanje štetnih ugovora i to korupcijsko ponašanje u javnoj nabavi sigurno, ja se slažem, da ju treba kadrovski ojačati i da bi što prije trebalo povećati broj zaposlenih u toj u toj komisiji, znači broj izvršitelja koji bi radili u Državnoj komisiji. I mislim da je isto tako vrlo važno i to treba istaknuti, što se izmjenom Zakona o javnoj nabavi od 1. siječnja prošle godine ukinula kategorija tajnih nabava za koje su mnogi govorili da je ustvari to leglo korupcije. Hvala vam lijepa.

da bi ovakva godišnja izvješća trebala biti u prvoj polovici godine koja slijedi iza godine za koju se podnose, ali podsjetit ću vas da ponekada to može biti dobro ovako kad se posloži nekoliko čimbenika. Pa samo da podsjetim, na ovoj sjednici smo usvojili novi Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i još su nam svježe rasprave koje je imala lijeva strana ove sabornice kad smo govorili o tome zakonu. Ima još jedna dobra činjenica, a to je da je na dnevnome redu ove sjednice i Izvješće o radu Ureda Državne revizije za 2009. godinu i u onome posebnome dijelu revidirani proračuni i korisnici proračuna za 2008. godinu. nije loše i kad imamo ovakve materijale paralelno možemo ih komparirati i možemo utjecati i sjećati se što su kolege govorile i što će govoriti jer tematika je vrlo slična. Hvala lijepa. Hvala. Odgovor, gospodin zastupnik Boris Kunst. u nekom razdoblju koje je daleko kraće od godine i pol da možete onda sigurno kvalitetnije raspravljati o tom izvješću. Mislim da izvješće iz 2008., pa sad još i 2007. još da se pojavi, mislim da je to više kontraproduktivno uopće gubit vrijeme previše o tome raspravljati, jer ako prođe godina, dvije, mislim nema potrebe. I zbog toga sigurno ja se i dalje i zalagat ću se da stvarno izvješća budu negdje do polovice tekuće godine

drago mi je da ste se priključili mojoj raspravi i analizirali koja su tijela, institucije u vezi vezi sa žalbama imali lošije rezultate. Ako govorimo o tome koliko ima žalbi ili javnih nabava i odnosu u nekom ministarstvu ili nekoj tvrtki, ja ovdje vidim dva tri zabrinjavajuća predmeta. Ako ima u Ministarstvu regionalnog razvoja čak 33 žalbe ja ne vjerujem da to ministarstvo ima više od tisuću javnih nabava. Ono ima 33 žalbe što je sigurno relevantan uzorak za to ministarstvo, a od tih 33 19 ih je pozitivno riješeno, znači više od 58% slučajeva se radi javna nabava nesukladno zakonu. Znači, apsolutno treba povesti računa o tim koji ovdje najviše griješe, a redom se potvrđuje da su ti najproblematičniji zbog toga što ih čitamo svaki dan u novinama. Evo vam, HAC, HEP, HEP, Ministarstvo regionalnog razvoja, Hrvatske ceste itd., znači to su ti koji su već potvrđeni po aferama u medijima i znači ovo nama samo dolazi kao dokaz. A slažem se sa vama da bi ovo izvješće trebalo dolaziti puno ranije jer bi se možda neke te afere moglo izbjeći i možda bi bilo manje štete za hrvatske građane. Boris (HDZ)** Kolega Maras, evo konačno smo se složili. I ja se s vama slažem, kao što i vi sa mnom i stvarno smatram da sigurno popis ovih naručitelja koji najčešće krše zakonske odredbe u postupku javne nabave da bi to trebalo svesti na minimum posebno kada su u pitanju pojedina ministarstva, a normalno tu mislim i na ta trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske. Tu mislim da se mi potpuno slažemo i u svakom slučaju netko je danas govorio, mislim da kolega Leko ili netko, da bi trebalo isto tako omogućiti Komisiji za postupak javnih nabava ne samo da na temelju neke žalbe intervenira nego da i sama po koji puta intervenira u pojedine slučajeve gdje sumnja da u svakom slučaju se krše zakonske odredbe. Tako da u tom dijelu treba, sigurno treba vidjeti da se izbjegnu ovi visoki postotci neprihvaćenih žalbi. Jer znate, ovo što ste vi naveli gdje broj prihvaćenih žalbi, to ne znači da u principu je tu krivi postupak javne nabave i da to nije uvaženo. Tako da ja to ja to ne doživljavam tako, ali kažem slažem se u potpunosti s vama da se tu treba svašta poduzeti da bi se spriječilo da posebno ta ministarstva imaju itekako manji broj grešaka kod narudžbi, odnosno da im Komisija za javnu nabavu odbija odbija te njihove žalbe. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kako je to lijepo kad ovako HDZ i SDP se ovako bratski slažu. To je doista dirljivo.

Kroz sustav javne nabave u 2008. godini prošlo je 40 milijardi kuna. Državna komisija prekontrolirala je postupke javne nabave čija ukupna vrijednost prelazi 13 milijardi kuna, pa možemo reći da je zapravo prekontrolirala 30% ili svaku treću kunu koja je bila angažirana u postupcima javne nabave u 2008. godini. Očito je da se u javnoj nabavi okreće ogroman novac i zbog te činjenice to je vrlo plodno područje za nezakonito postupanje i za korupciju. Iz Izvješća komisije vidljivo je da je tijekom 2008. godine broj uloženih žalbi na postupke javnih nabava povećan preko 62% u odnosu na 2007. godinu. Istina je i to treba reći ovako visokom rastu broja žalbi jednim dijelom je doprinio novi sustav pravne zaštite u javnoj nabavi od 1. siječnja 2008. koji je inauguriran novim Zakonom o javnoj nabavi, a koji je bitno proširio mogućnost ulaganja žalbi kako u pogledu povećanja broja faza na koje se u postupcima javne nabave može izjaviti žalba, tako i u pogledu proširenja kruga potencijalnih žalitelja. Osim toga, komisiji je tijekom 2008. godine bitno proširen djelokrug rada obzirom da joj je u nadležnost dato i rješavanje žalbi u postupcima dodjele koncesija kao i u postupcima javno-privatnog partnerstva. Ovaj ogroman posao komisija je odradila zapravo sa vrlo skromnim resursima i to kako prostornim tako i ljudskim i materijalnim. Kada je riječ o ljudima treba naglasiti da je posao odrađen s duplo manjim brojem izvršitelja u odnosu na planirani broj. Naravno da zbog pritiska, zbog iscrpljivanja ljudi odlaze i da je velika fluktuacija. Kad se pak govori o financijskoj podršci treba reći da je odobreni proračun komisije za 2008. iznosio 6 milijuna kuna, a da je istodobno kroz novčane naknade za pokretanje žalbenog postupka komisija namaknula u državni proračun 4 milijarde kuna. Očito je da se dvije trećine proračuna praktički komisija osigurava sama, odnosno da državu ne košta puno. Praktički iz ove relacije vidimo negdje oko 2 milijuna kuna, a ostvaruju se vrlo značajni efekti. Ti efekti prije svega su edukativni, a onda i antikorupcijski, kroz poništavanje nezakonitih postupaka i sprječavanje sklapanja štetnih ugovora u javnoj nabavi. Imamo li sve to u vidu, dakle čudi da Vlada ne daje komisiji snažniji suport u obavljanju njenih zadaća niti kroz osiguranje neophodnog poslovnog prostora, a niti kroz osiguranje potrebnog broja stručnih izvršitelja. Takav odnos Vlade prema Državnoj komisiji definiranje možemo to reći njezinim odnosom prema korupciji koje najviše ima upravo u javnoj nabavi. A da je odnos Vlade prema korupciji više deklarativan nego što iskazuje istinsku i stvarnu spremnost da se s korupcijom obračuna najbolje ilustrira premijerkino zaklinjanje u borbu protiv korupcije do posljednjeg daha, o nultoj toleranciji prema korupciji istovremeno se iskazuje puna podrška i zaštita ministru u čijem su resoru nestale milijarde kuna. Upravo i podaci iz ovog Izvješća dokazuju gdje su najveća žarišta kriminala u javnim nabavama. Istina je i tu ima dosta nerazumijevanja, komisija ne može pružiti podatke o naručiteljima koji najčešće krše Zakon o javnoj nabavi. Dakle, ovdje imamo, možemo reći samo parcijalne podatke. Međutim, neki se zaključci mogu izvući i temeljem dostupnih podataka o javnim nabavama koje su se našle pred komisijom kao predmet žalbenog postupka. Najviši postotak usvojenih žalbi u odnosu na broj žalbenih predmeta pokrenutih pred komisijom, dakle riječ je o žalbama koje su u visokom postotku bile opravdane. Evidentan je upravo u Hrvatskim cestama, u Hrvatskim autocestama, pa zatim u Ministarstvu regionalnog razvoja itd. I na kraju važno je naglasiti da je u velikom povećanju broja uloženih žalbi u 2008. u odnosu na 2007. godinu sadržan i jedan broj žalbi koje predstavljaju pokušaj opstrukcije postupaka javne nabave. Riječ je, ja ću ih tako nazvati o dežurnim žaliteljima. Dakle, o tvrtkama koje se doslovno žale na sve postupke javne nabave i zapravo zloupotrebljavaju, devalviraju institut žalbe. One ne samo da zlorabe Državnu komisiju već koče i produžavaju postupke javne nabave. Radi takvih bilo bi dobro, čuli smo već takve prijedloge danas razmisliti da se u Zakonu o javnoj nabavi izmijeni sustav pristojbi za podnošenje žalbi na način da se one bitno povećaju, odnosno da se utvrđuju u postotku od vrijednosti nabave. To bi sigurno bitno smanjilo ili čak i spriječilo podnošenje neutemeljenih žalbi i samim time to bi u značajnoj mjeri rasteretilo i rad Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Zbog kvalitete podržat ću ovo izvješće. Hvala. U 18,13 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Gospodin zastupnik Niko Rebić. Izvolite. **Rebić, Niko (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, gospođo predsjednice komisije, kolegice i kolege. Ovo Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2008. godinu, ja moram reći prije svega da je kvalitetno napravljeno i treba ga podržati. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave osnovana je 2003. i po tom zakonu o osnivanju je podnijela ovom Saboru nekoliko izvješća. To su bila Izvješća s kojima je Državna komisija, dakle 2007. i završila svoj prvi mandat. I bitna karakteristika tih izvješća je da je završen ciklus starog Zakona o javnoj nabavi i ovo izvješće je u cijelosti izrađeno sukladno novom Zakonu o javnoj nabavi koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. godine. Važno je znati da je 2008. bila iznimno važna za razvoj sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj. U 2008. godini izvršen je niz značajnih izmjena, kako u legislativi, tako i u institucionalnom ustroju na području sustava javne nabave. Sve ove izmjene imale su utjecaj na rad državne komisije, budući da je s izmjenama zakonodavstva došlo do proširenja kruga osoba koje su aktivno legitimirane za izjavljivanje žalbe. Isto tako došlo je do povećanja faza na koje se postupak javne nabave može izjaviti žalba, što je rezultiralo povećanjem broja žalbenih predmeta pred državnom komisijom. Tijekom 2008. došlo je do povećanja uloženih žalbi u odnosu na prethodnu godinu. Ono što govori u prilog novom Zakonu o javnoj nabavi jest statistika. Usporedbe broja zaprimljenih predmeta od 2004. do 2007. godine koja je 761 zaprimljeni predmet iz 2004. konstantno padalo do 637 zaprimljenih predmeta 2007. godine, da bi primjenom novog Zakona o javnoj nabavi u 2008. godini to naraslo do velikih tisuću i 20 predmeta, što je povećanje gotovo 63%. Novi Zakon o javnoj nabavi omogućava da ponuditelji sada ulažu žalbe u određenoj fazi postupka javne nabave, a tijek postupka javne nabave se ne prekida, što znači da u jednom postupku javne nabave može biti uloženo više žalbi na različite faze postupka javne nabave, a da se sam postupak može s uspjehom završiti otklanjajući uočene nepravilnosti. Imenovanje novog saziva Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave rezultiralo je time da je do kraja godine zaprimljeno 553 žalbe, što znači da je broj uloženih žalbi krajem 2008. godine višestruko premašilo prosječan broj uloženih žalbi po mjesecima u posljednje četiri godine. Dakle tijekom 2007. prosječno po mjesecu zaprimljeno je 53 žalbe, dakle a 138 u 2008. godini u zadnje, prosječno po mjesecu. Državna komisija žalbene postupke ne može pokrenuti po službenoj dužnosti, nego ih vodi po zahtjevu žalitelja, dakle a ono što je bitno percepcija javne nabave uvelike je u javnosti povezana sa korupcijom, antikorupcijski efekt postiže se i samim osnivanjem državne komisije kao samostalne institucije koja pruža pravnu zaštitu i tako osigurava i omogućava jačanje vladavine načela zakonitosti i sankcioniranja nezakonitog postupanja. Dakle u samoj Vladinoj Strategiji borbe protiv korupcije i državna komisija je jedan od značajnih instrumenata u borbi protiv korupcije. Budući da poništava postupke javne nabave u kojima se utvrde uvjeti za poništenje, te na taj način sprječava sklapanje štetnih ugovora financiranih iz državnog proračuna ili javnih poduzeća. Državna komisija je povećala obijm posla i transparentnost svoga rada, bitno je unaprijedila sustav pravne zaštite u postupku javne nabave i ja ću podržati ovo izvješće. Hvala. Gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovana predsjednice komisije. Evo samo nekoliko sugestija u svezi izvješća, i jedan komentar dosadašnjih rasprava kolegica i kolega. 20 žalbi, 24 zaposlena. Zaključak može biti jedini, imali ste strašno puno posla. Čestitam na odrađenom poslu. Ali ono što se ne može zaključiti iz podataka ovih sa sigurnošću, to je da se podaci mogu različito interpretirati zato što niti je dokaz, niti je potvrda tamo gdje nije bilo žalbe da je sve bilo transparentno, a niti je potvrda da je bilo netransparentno tamo gdje su bile žalbe, pa i tamo gdje su usvojene žalbe. To je upravo i spriječilo netransparentnost. Zato me čudi lakoća zaključivanja pojedinaca koji su ovdje olako zaključivali, posebice da se radi o koruptivnom iznosu od 6 ili 9 milijardi kuna. Mislim da takvo je zaključivanje pretenciozno i neozbiljno. Državna komisija je odigrala veliku ulogu u sprječavanju korupcije, ono što bi sugerirao da bi izvješće još bilo sadržajnije, kvalitetnije, ono što i mene osobno interesira nominalni iznos. Znači ukupan broj objava, ukupan broj nominalnih iznosa po objavama, nominalni iznos po žalbama, jer nije jednako ako je netko se žalio na 8 recimo objava koje su ukupne vrijednosti 100 tisuća kuna ili na 8 objava koje su u vrijednosti 10 milijarda kuna. Time bismo mogli zapravo objektivnije zaključivati. Ovako je sve opasno zaključiti, jer može nas dovesti u nedoumicu i u pogrešne zaključke. Isto tako bih sugerirao da budu detaljniji razlozi usvajanja žalbe, a istina je da se vrlo često usvajaju žalbe iz čisto proceduralnih pogrešaka. Dakle sve nas navodi da možemo teško pogriješiti u zaključcima. Ono što isto tako nedostaje, što bih sugerirao da bude pregled žalitelja, ukupan broj žalitelja koji se pravni subjekti najčešće žale, koliko se žale puta i koliko im je žalba prihvaćena ili odbijena. Time bismo dobili sliku je li netko zlorabi poziciju koju ima i pravni pravni okvir koji mu omogućuje žalbu jer samo što želi biti dominantan i uvijek se žali kad nije dobio posao. Iz ovog izvješća tko se žalio vidim da ima onih koji žele biti dominantni. I nije, dobit ćemo jasan podatak ako je se netko žalio 15 puta i svih 15 puta mu je odbijena žalba. Ali isto tako ćemo dobiti jasnu sliku ako je se netko 15 puta žalio i svih 15 puta prihvaćena žalba. Upućuje na možda zakinutost pojedinaca ili na zlouporabu pojedinaca. To bi puno pripomoglo u dobivanju opće slike. Svakako podržavam ideju i to sam na odboru iznio da se povisi naknada za žalbeni postupak, ali nisam za to da se ona određuje po vrijednosti objave. Zašto? Zato što vas čeka jednaki opseg posla bez obzira je li žalba na 100 tisuća kuna ili na milijun kuna. Vaš tehnički dio posla zahtijeva jednaki angažman i vremena i i umnog napora. S time da ta naknada se ne vraća onima koji izgube spor, kojima se odbija žalba, a vrati onima kojima je žalba usvojena. Time bismo, ja barem mislim, a to bi bilo dobro, u potpunosti mogli isfinancirati djelovanje Komisije za kontrolu postupaka javne nabave što mislim da sa ovolikim brojem da bismo i smanjili broj, ali da biste i vi mogli isfinancirati svoje poslovanje u potpunosti neovisno od državnog proračuna. A isto tako, ono što je najvažnije, upotpuniti vaš ljudski potencijal koji mi se čini iz ovog izvješća nužnim jer vi ne možete funkcionirati potpuno učinkovito sa 24 zaposlenih, a treba vas najmanje 32 i vama još 6 stručnih suradnika treba pod hitno i to možete ovakvom izmjenom samofinanciranja i povećanom naknadom omogućiti. Naravno da ima opravdanja vjerojatno za zakašnjenje, ali nije baš vrijeme u 2010. raspravljati o Izvješću za 2008. Hvala lijepa, podržavam izvješće. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana gospođo predsjednice Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave sa suradnicama, kolegice i kolege zastupnici. Kao i moj prethodni kolega Marić reći ću da je razlog za moje javljanje za ovu raspravu bio upravo na ovoj sjednici donijeti novi Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave što sam već rekla u svojoj replici kolegi Kunstu jer je upravo oporba tada u ovom Parlamentu govorila sve negativno, najmanje o samome zakonu, ali o komisiji i onome što je zadaća uglavnom je bilo negativno. I tada je stiglo ovo Izvješće o radu za 2008. godinu, neću ponavljati zbog čega je dobro da ga raspravljamo i danas makar sa ovim zakašnjenjem jer uvažavam ono što je predsjednica napisala da je do zakašnjenja došlo zbog velikog angažmana djelatnika na radu na predmetima u 2009. godini. I kažem, vidim ovo izvješće u kojem se vidi znatan pomak u radu Državne komisije od onoga izvješća podnijetoga za 2007. godinu. Na ovo izvješće pozitivno mišljenje dala je i Vlada Republike Hrvatske i ja ga odmah u startu svoje rasprave podržavam i pohvaljujem. Valja se prisjetiti da je i godina za koju Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave daje izvješće bila godina u kojoj je stupio na snagu novi Zakon o javnoj nabavi i koji zbog ne postojanja provedbenih propisa u to vrijeme nije omogućavao jedan mjesec provedbu postupaka javne nabave, dakle u mjesecu siječnju 2008. godine. Godina je to u kojoj su donijete izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi. Donijet je novi Zakon o koncesijama, Zakon o javno privatnom partnerstvu i u kojoj je počeo petogodišnji mandat u novom sazivu Državne komisije. Godišnja izvješća o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave predstavljaju uvid u sustav javne nabave u RH, ali samo u vidu uzorka jer Državna komisija ne kontrolira sve postupke javne nabave nego samo one u kojima je izjavljena žalba. A iz izvješća je razvidno da je broj žalbi u 2008. godini porastao za 62,45% u odnosu na 2007. godinu jer je izjavljeno ukupno 1020 žalbi. Znamo li da je novim Zakonom o javnoj nabavi povećan broj osoba sa aktivnom legitimacijom za podnošenje žalbe, da je proširena mogućnost ulaganja žalbe na cijeli tijek postupka te da je od listopada 2008. godine uveden novi način evidentiranja predmeta upravnog postupka u smislu da se sve uložene žalbe u jednom postupku javne nabave evidentiraju pod istim klasifikacijskim brojem i statistički se vode kao jedan žalbeni postupak jasno je da je tijekom 2008. godine uloženo i više od 1020 žalbi, ali su one sve razmatrane i rješavane u 1020 žalbenih postupaka. Složit ću se i sa tvrdnjom koja je iznijeta u ovome izvješću da je povećanje broja žalbi i rezultat rasta povjerenja u ovu instituciju čime se poništavaju dijelom, evo i večeras u raspravama iznijeti navodi da određeni ponuditelji odustaju od žalbe jer znaju da nakon toga ne mogu dobiti posao. Od ukupno 18 tisuća 434 objave o javnim nabavama u elektroničkom oglasniku javne nabave "Narodnih novina" u 2008. godini Državna komisija zaprimila je 1020 žalbi ili 5,35%, a one se odnose na 455 različitih naručitelja. Posljedica povećanja broja uloženih žalbi za koje mislim da je i primjena novog zakona dovela do toga možda kod usvajanja žalbi, ali sigurno da je bilo dosta problema sa u prvoj godini primjene, ali ovaj povećani broj uloženih žalbi utjecao je i na ukupnu vrijednost postupka javne nabave koji su u 2008. godini kontrolirani pred Državnom komisijom u iznosu od 13 milijardi i 300 tisuća kuna. Što je također jako važno kad govorimo o sprječavanju korupcije. Povećanje broja uloženih žalbi pozitivno se odrazilo i na iznos koji se na ime troškova pokretanja postupka slio u državni proračun, a taj iznos je 4 milijuna kuna. ako je u proračunu 2008. godine za rad Državne komisije bilo osigurano 6 milijuna kuna onda je razvidno da se Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave samofinancirala gotovo u iznosu od 70%. Što ne smatram inače da je presudno za rad komisije i oštro odbacujem ono što se u raspravi oporbe večeras čulo, a to je da Vlada ne podržava rad Državne ne podržava rad Državne komisije jer iz vašeg izvješća dostavljenoga nismo vidjeli da je nedostajalo sredstava za rad Državne komisije, a djelatnike sigurna sam da Hrvatska vlada neće štedjeti u borbi protiv korupcije i da će se i popuniti potrebni broj djelatnika, odnosno savjetnika ovo što tražite. Ali čut ćemo to u Izvješću za 2009. godinu. Nadam se da se možemo složiti da poništeni postupci javne nabave osim ispravljanja nedostataka i nepravilnosti i sprečavanja nezakonitosti ako ih je bilo u samom postupku provođenja javne nabave, svakako pridonosi određenim uštedama proračunskih sredstava, jer u ponovljenim postupcima ponuditelji u pravilu idu na nižu cijenu ponude. Izvješće sadrži pregled naručitelja na čije postupke javne nabave uloženo, odnosno vođeno 4 i više žalbenih predmeta kao i broj usvojenih žalbi u tim predmetima. I žao mi zbog toga što grad iz kojega dolazim grad Slavonski Brod kao jedinica lokalne samouprave u tome pregledu drži visoko mjesto u postotku usvojenih žalbi.

Pitanje je što je s ostalim postupcima javne nabave koje je grad Brod provodio tijekom 2008. godine, a na koje nisu ponuditelji iz ovih ili onih razloga ulagali žalbe. Ostaje mi za nadati se da je grad ispoštivao zakonsku obvezu i educirao zaposlenike za provođenje javne nabave, te da Brod u izvješću Državne komisije za 2009. godinu neće biti ili ako ga i bude a neće biti na ovom visokom mjestu po postupku usvojenih žalbi. Inače kada smo kod toga, bilo bi jako dobro da imamo pregled, to su rekli i nekoliko prethodnih govornika, kada bismo imali pregled žalitelja, jer mi se čini da se još nismo riješili profesionalnih žalitelja koji svojih parcijalnih i njima dobro znanih interesa podnose žalbe na sve natječaje na kojima sudjeluju, a na taj način usporavaju cijeli postupak i štete naručiteljima. Jasno kada nisu osnovane njihove žalbe, kada naprosto žele ući u određenu ustanovu sa svojim uslugama, uređajima i i štete naručiteljima u ostvarivanju planiranih aktivnosti. I još jednom potvrda da je Republika Hrvatska osnažila institucije sustava u borbi protiv korupcije, dokazuje i činjenica da uz Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave u institucije sustava javne nabave idu i Uprava za sustav javne nabave i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Državni ured za reviziju, Ministarstvo financija koji se odnosi na koncesije, Agencija za javno-privatno partnerstvo, te Državno odvjetništvo. radom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave ostvaruju se zadani ciljevi Strategije suzbijanja korupcije koju je donio Hrvatski sabor u srpnju 2008. godine, jer se između ostaloga novim Zakonom o javnoj nabavi osigurala veća transparentnost i javnosti dostupnost postupka pravne zaštite što omogućava jačanje vladavine načela zakonitosti i sankcioniranje nezakonitog postupanja čime se postiže značajan antikorupcijski učinak u ovoj gospodarskoj aktivnosti. Iz svega navedenog podržat ću Izvješće Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, odnosno izvješće o radu za 2008. godinu. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo s obzirom da smo odmakli s vremenom, dvije stvari o kojima smo raspravljali i na sjednici odbora a koje smatram da su iznimno važne i da se stvarno ozbiljno razmisli o izmjenama zakona. Prva stvar na koju smo ukazali to su te žalbe kojima nema kraja. Imamo vrlo male pristojbe za podnošenje tih žalbi. Dakle, ako netko hoće natječaj od 100 milijuna kuna odgoditi, dakle pomrsiti račune investitoru itd. on sa 3 do 7 tisuća kuna podnosi žalbu, odugovlači postupak i jasno je da to ima štetne efekte na ukupno gospodarstvo. Dakle, tu treba razmisliti da se eventualno ta žalba veže postotno za visinu vrijednosti vrijednosti nabave, što bi onda itekako zamislilo one koji se žale. Kada on vidi ako je on ne znam pola posto ili jedan posto mora od sto milijuna, pa onda mu baš ne bi palo na pamet da se žali za bilo što, nego tamo gdje doista procjeni da je bila povreda postupaka i da se nekakva njegova prava u u tom smislu i povrijeđena. I druga stvar vezano za ove institucije koje objavljuju javne natječaje, ali ne vezano za početak nekakve investicije, nego vezano za njihovo redovno poslovanje. Dakle, tu prije svega mislim na bolnice u Republici Hrvatskoj, radi se o godišnjim nabavama možda po nekoliko milijardi kuna gdje stalno sustavno imamo situaciju da se usvoji financijski plan, da se usvoji plan nabave, da se to odradi u 12. mjesecu, jer ne može ranije, jer ni HZZO ne potpisuje ranije ugovore o ovim kvotama, limitima itd. tek negdje krajem 2. mjeseca i da se na temelju toga objavljuju natječaji. I onda smo citirali ovu 2008. godinu gdje od 1. do 31. siječnja 2008. godine zbog nepostojanja provedbenih propisa nisu se mogli provoditi postupci javne nabave. I onda smo uzeli ovu vašu tablicu gdje ste dali prosječno trajanje postupka nabave, pa kažete: "Vrijeme postupka nabave 57 dana, vrijeme potrebno za pravnu zaštitu pred naručiteljem 27 dana, prosječno vremensko trajanje predmeta 30 dana". Znači u nekakvom prosječnom da ne uzimamo one maksimalne vrijednosti, znači izgubi se 3 mjeseca plus ovaj 4 mjeseca i u najbolju verziju u 5. mjesecu se potpisuje ugovor za narudžbu roba i usluga za tekuću godinu. Tih 5 mjeseci ostaje nepokriveno. I tu je bilo ono pitanje, na koji način da prije svega te bolničke ustanove koje ne mogu to čekati, one moraju funkcionirati, one moraju trošiti lijekove, materijale itd. kako premostiti tih 5 mjeseci a da se ne ide u kršenje zakona? kako bi trebali izgledati ti ugovori da se tih 5 mjeseca ili 4 mjeseca ili 3 mjeseca ali da se mogu kvalitetno kvalitetno pokriti. Jer bolnice dolaze u situaciju da troše više roba i više usluga nego što su naručili i sigurno je da probijaju onih 25%. Jer ako dođu gotovo do pola godine jasno je da moraju probiti preko 25%. Tako da evo molimo i tražimo da se ovome problemu sustavno pristupi i da ukoliko je potrebno nekakav članak zakona nekakvu malu izmjenu. Ali za velike iznose i velike probleme koje imamo u sustavu, pa da se to pokuša kvalitetno riješiti. I evo neću dužiti. Kažem molim da se ove dvije stvari da se stvarno ozbiljno razmotre i da u nekakvom narednom razdoblju dobijemo odgovor na to. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh: Izvolite. Pozdravljam naravno ovo izvješće međutim iskoristi ću ovu prigodu upozoriti predsjednicu komisije na jednu praksu potpuno nedopustivu, a to je petljanje Uprave za javnu nabavu Ministarstva gospodarstva u vaš posao. Naime, poznato je da je Vlada Republike Hrvatske imala svoj Ured za javnu nabavu i da je njegovo funkcioniranje na temelju Zakona o javnoj nabavi bilo definirano posebnom uredbom. Kako tog ureda već neko vrijeme nema iako se najavljuje nešto sasvim drugo a to je Ured za središnju javnu nabavu za potrebe čitave državne uprave onda su te ovlasti iz uredbe koje su instruktivnog i preventivnog karaktera prenesene na Upravu za javnu nabavu koja funkcionira u Ministarstvu gospodarstva. Preventivna i instruktivna uloga toga ureda trebala bi značiti prije svega orijentiranost prema javnom sektoru u smislu pružanja kvalitetnih informacija u svim pokušajima i inicijativama i potrebama javnog sektora za obavljanjem javne nabave, odnosno da im budu na dispoziciji tamo gdje vi ne možete kvalitetnim informacijama. Onoga časa kad počne postupak javne nabave više nitko nema nikakve veze s njima i ne smije imati nikakve veze s njima nego samo isključivo s vama. Međutim, događa se u praksi nešto sasvim drugo. Ja ću vam spomenuti jedan primjer o kojemu znadete gotovo sve a to je postupak javne nabave za izgradnju nove sportske dvorane u Velikoj Gorici. Dakle, na drugom ponovljenom natječaju, prvi je propao upravo zbog ovog obijesnog žaljenja jedne tvrtke iz Slavonskog Broda koja je bila četvrta po redu po visini ponude, dakle na drugom ponovljenom postupku koji je proveden lege artis od početka do kraja grad Velika Gorica doveo je postupak do kraja. Nažalost, pao je u trenutku kojega Zakon o primopredaji dužnosti smatra spornim a to je ono vrijeme između raspisivanja lokalnih izbora i primopredaje vlasti. Međutim, postupak je vođen mjesecima prije toga. I što se dogodilo? Tadašnji gradonačelnik došao je u procjep između dva zakona. Zakon o javnoj nabavi jasno i glasno kaže da se mora dovesti postupak javne nabave do kraja i da je to moguće ili poništenjem ili potpisivanjem ugovora a i kaže se tko ne postupi tako kaznit će se do 100 tisuća kuna i odgovorna osoba i jedinica lokalne samouprave jer se smatra da krši Zakon o javnoj nabavi. A s druge strane imamo Zakon o prijenosu vlasti koji kaže da gradonačelnik ne smije potpisivati nijedan ugovor izvan određenog postotka u vremenu između raspisivanja izbora i primopredaje dužnosti. I što je kolega Picula mogao napraviti? U škripcu između dva zakona, u situaciji kad je kompletan postupak proveden kako treba on potpisuje ugovor. Novi gradonačelnik stiže i praktički već s vrata kaže da će poništiti taj ugovor. Kako? Pa fino, obratio se Općinskom sudu s tužbenim zahtjevom i pozvao izvođača radova koji je izabran na natječaju i ponudio mu ukoliko pristane na tužbeni zahtjev bez prava na žalbu žalbu da će u roku od osam dana od pravomoćnosti sudske presude potpisati identičan takav ugovor kakav je potpisao kolega Picula. I ljudi kažu pa možete vi to nama dati napismeno. Novi gradonačelnik potpiše predugovor sa tvrtkom "Gradnja" iz Osijeka u kojemu se eksplicite obvezuje da će u roku od osam dana identičan ugovor potpisati kao i taj ugovor koji je bio prije. Ali što još radi gradonačelnik? On piše pismo Ministarstvu gospodarstva. On se ne obraća vama jer zna točno što bi mu vi odgovorili. A gospođa Tamara Obradović Mazal koja inače se proslavila u Visokom domu izjavom da kolega Lesar nema šta razgovarati o rodiljnim naknadama jer nije imao iskustvo rađanja, piše: "S obzirom da je ugovor o javnoj nabavi za izgradnju trenažne sportske dvorane u Velikoj Gorici odlukom Općinskom suda u Velikoj Gorici proglašen ništavnim", dakle ugovor a ne postupak da arbitrira u postupcima javne nabave. I sad taj siroti gradonačelnik ima s jedne strane odluku suda, ima s druge strane predugovor sa "Gradnjom", ima ovo visoko mišljenje koje je isposlovao ministar Šuker. I šta on jadan radi? Zaboravlja poništiti postupak javne nabave jer bi onda ga izvođač radova naganjao vjerojatno u upravnom postupku i tražio nadoknadu štete. On ne poništavajući taj natječaj raspisuje novi i javlja se 30 tvrtki. Na dan kad se trebaju otvoriti ponude nastaje revolucija jer stiže iz državne komisije zabrana bilo kakvoga postupanja, obustava postupka. I što on može reći 30-ici ljudi koji su došli nego da ih je vukao za nos. A šta je konsekvenca svega toga? Grad Velika Gorica nema niti će dugo vremena još imati sportsku dvoranu, to je najveća drama. Novac koji je bio predviđen u gradskom proračunu rastrajban je na druge namjene i nikako ga nećemo moći skupiti ni u ovoj ni u slijedećoj godini jer to je para, to je veliki novac. Tko će tu štetu nadoknaditi? Ja pitam s ovoga mjesta od kuda pravo gospođi Tamari Obradović Mazal da se petlja u posao državne komisije koja je nota bene potpuno neovisna o Vlati? A možda i tu leži zeko. Idemo malo na drugu stranu preko koje politika može utjecati jer eto ta državna komisija baš i nije najbolja adresa za ovakve muljaže jer oni se drže zakona. A koji je drugi korak? Drugi korak smo vidjeli kao što kaže kolegica Suzana Bilić-Vardić. Na ovoj sjednici. Ne damo vam inspekcijske ovlasti, stavite se na vrh glave, ne damo vam jer vi ste neovisno tijelo. Vi bi mogli početi i raditi po tome kakvi ste. ste. Razumijete? Inspekciju će vršiti gospođa Tamara Obradović Mazal i njena uprava kad to bude trebalo i kad se javi po stranačkoj liniji. Ja vas lijepo molim, vodite računa o tome da vam iza leđa netko radi paralelku. Nije dobro ako se vi oglušite na to, vaša je obveza upozoriti javnost da se ne poštuje Zakon o javnoj nabavi. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, predsjednica Državne komisije Vlasta Pavličević. Izvolite.

Što se tiče primjedbe uvaženog zastupnika da bi bilo potrebno da Državna komisija ulazi u kontrolu provedbe javne nabave u svakom trenutku, napominjem da postoje druge institucije koje imaju pravo kontrolirati postupke javne nabave, a zakonom je jasno propisana nadležnost Državne komisije Državna komisija nema pravo kontrolirati postupke javne nabave po službenoj dužnosti. U vezi s tim napomenula bih da se svi postupci objavljuju, a svaki zainteresirani gospodarski subjekt koji ima pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi, u predmetnoj javnoj nabavi ili kome je povrijeđeno neko subjektivno pravo, ima pravo na žalbu. Na pitanje što radi Uprava za sustav javne nabave odgovorila bih da je nadležnost uprave jasno propisana člankom 168. Zakona o javnoj nabavi. Sva rješenja naime Državna komisija dostavlja Upravi za sustav javne nabave i Državnom uredu za reviziju. Sva rješenja, sve odluke ustvari. Jedna od nadležnosti uprave je provođenje nadzora, a isti se može provesti po anonimnoj prijavi. Nadalje, Državna komisija može dati podatke samo u predmetima koje je kontrolirala po žalbi. Vrijednost istih, kao što je rečeno, u 2008. godini bila je približno 13 milijardi 300 milijuna kuna. Ostatak sredstava ipak nije izvan kontrole nego postoje druga tijela, kao što sam rekla, u sustavu. Dakle, ne možemo potpuno reći da se troši netransparentno. Uza sve to postoji vrlo širok krug žalitelja. Napominjem da nema službenog podatka o tome koliko je javnog novca netransparentno potrošeno neki i neke cifre od 12,5 milijardi, 8, 9 i tako, možda ne bi bilo potrebe za iznošenjem takvih iznosa. Nadalje, moram napomenuti da činjenica da je Ministarstvo branitelja imalo određeni broj žalbi od kojih je određeni broj poništen ne znači da je isto loše provodilo se postupke javne nabave. Naime, Državna komisija ne raspolaže podacima o ostalim postupcima koji nisu predmet njezinog postupanja odnosno kontrole, nego samo o onima koji su bili predmetom kontrole pred Državnom komisijom. A isto vrijedi za sve naručitelje, ne samo za to ministarstvo. Moram napomenuti da je za 2010. godinu Vlada predložila povećanje sredstava. Naime, proračun nam je povećan za otprilike 30% što će nam omogućiti daljnje zapošljavanje. Eto na kraju bih htjela zahvaliti svima na provedenoj raspravi. Prije svega hvala na pohvalama koje ste iznijeli, ali i na primjedbama koje u svakom slučaju trebamo uzeti u obzir. A što se tiče izvješća za 2009. godinu nadam se da ćemo uskoro raspravljati o tom izvješću. Eto, hvala vam svima još jednom. Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9,30 sa raspravom o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu građana. Hvala.